glede na to, da bo za izrednim vrhom Evropske unije, junija bo na Nizozemskem vrh Nata, kjer se pričakuje dvig za še dodatne 1,5-odstotne točke. Torej se že zelo približujejo tudi ostale članice, lahko bi rekel, proračunu Poljske ali pa strukturi proračuna Poljske, ki je čez 4 %. Pa verjamem, da toliko ne, glede na samo mejo Poljske in vojno žarišče. Problem, ki pa me boli, ki je v bistvu temelj tega mojega vprašanja, je, da ko sem sam

od vojaških bolnišnic do kompletne logistične podpore, do čiščenja voda, agregatov, RKBO, da ne razlagam. Tudi načrti transportnih helikopterjev, avionov, ki seveda imajo svojo dvonamenskost. Največji problem je bila vzpostavitev enot za enot za protielektronsko bojevanje, enot za protikibernetsko bojevanje in tako naprej, kjer diplomiranih inženirjev seveda na trgu nismo dobili. Problem, ki nastopi, pa je, da so bila po vrhu Evropske unije

in protiraketni obrambi, raketam, topništvom, brezpilotnim letalnikom. To bo zahtevala Evropska unija od teh 150 milijard, nobene dvonamenskosti.

bistvo in fokus vašega vprašanja in moram reči, da se z njim v večini strinjam. Kar se tiče predsednika Vlade, z njim sva usklajena, govoriva enoten jezik. Jasno in glasno je povedal, da bomo očitno glede na razmere v svetu in glede na razmere znotraj Evropske unije pa znotraj zavezništva morali cilje izpolnjevati odločneje in hitreje. Tudi odgovora naše koalicijske partnerice Levice ne vidim tako, kot je bilo, bi rekel, interpretirano ali pa predstavljeno v javnosti. Politika zavzemanja za mir, politika, ki krepi in jača dvonamenskost ali dvojno uporabo, je zagotovo na mestu. Poglejte, pri dvojni uporabi, vojaško zdravstvo, Bolnišnica dr. Petra Držaja v Ljubljani se že projektira kot dodatne vojaške zdravstvene kapacitete, pripravljamo projekte za še pet lokacij znotraj naše države. Kibernetska varnost, v katero vlagamo veliko sredstev, ni samo vojaška. Kibernetska varnost je ena sama, slovenska, potrebuje jo obrambni sistem, še bolj pa tudi civilna sfera in gospodarstvo. Tako da se v tej smeri zagotovo še dodatno krepimo. Tisto, kar pa želim poudariti, ključni v tej zgodbi pa so ljudje in kadri. Zato jim omogočamo dobre plače, dobre pogoje dela za obnovo številnih vojašnic, tako v Kranju, Postojni kot tudi v Ljubljani. Zadovoljen sem, da po desetletjih in letih upada kadrov beležimo malenkosten, ampak zaznaven pozitiven kadrovski trend. V lanskem letu se je na novo zaposlilo več ljudi, kot se jih je upokojilo. Po dolgem času smo pri pogodbeni rezervi prvič v

krepi se naša štipendijska politika, podeljujemo več kot 600 štipendij, na vseh področjih, ne samo vojaškem, tudi tehničnem, zdravstvenem, strojnem. In kar je še posebej spodbudno, tabori za mlade, ki so pretekli dve, tri leta nazaj imeli 200, 300 udeležencev, se zdaj že približujejo Hvala. Imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru ministra. Izvolite. FRANC BREZNIK (PS SDS): Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Seveda imam. Mislim, da je tudi sam minister odgovoril, da gre za pomembno vprašanje, kjer bi morali razviti neko debato. Tudi glede izjave, ki ni bila izjava nekoga, ampak vodje poslanske skupine tega parlamenta, ki je dal jasno izjavo za javnost, da je treba izigrati zvezo Nato. Upam, da se zavedamo, da gre za koalicijskega partnerja. Po drugi strani pa, minister, niste mi zares odgovorili, kako bomo krepili ognjeno moč. Ker ognjena moč daje tudi nam lastno obrambo. Dvonamenskost ne daje lastne ognjene moči nam, in to je velik problem. Kot sem citiral tudi, lahko bi rekel, zaključek samih točk izrednega vrha Evropske unije, ki je bil 6. marca, torej pred 17 dnevi, eksplicitno je bilo povedano, da dejansko moramo krepiti ognjeno moč, od samovoznih havbic – upam, da so te francoske havbice samovozne. Tudi te havbice, vam bom lahko rekel, glede na to, da sem bil tudi v Ukrajini, mislim, da dva meseca po

je bila že v času, ko sem jaz odhajal iz Slovenske vojske, havbična baterija, torej njen odziv, ko pospraviš havbice in jih poskušaš premakniti na varno lokacijo, prepočasna, in zaradi tega si pod točko udara. Gre tudi za ostale zmogljivosti. Povedali ste za IRIS, po vsej verjetnosti bomo potrebovali še več teh sistemov. Evropa jih ima, lahko bi rekel, polno, tudi sama Zvezna republika Nemčija ima neko znanje iz balističnih raket, ki bi jih lahko vzpostavili. Tisto, kar je pomembno, da bi na tej točki razvili, kar je moj predlog, pa je, kako vzpostaviti slovensko obrambno industrijo, da tudi če bomo dali 2 % bruto družbenega produkta v relativno kratkem času ali pa še več, kar bo sprejeto junija, bodo slovenska industrija in tudi slovenski davkoplačevalci na koncu dobili neki feedback. Do zdaj smo, kot veste, pri nakupu patrij, iz katerega je takrat kasnejša leva vlada naredila cel halo in afero – na koncu so takrat patrie v veliki meri sestavljali v Sloveniji, vključen je bil slovenski del obrambnega grozda in so se tiste patrie, ki so bile, mislim, da za več kot polovico cenejše kot te, za katere ste zdaj podpisali, izdelovale skupaj s slovenskimi strokovnjaki v Sloveniji. Tako da je to pomembna debata, spoštovani minister. Kar se tiče proračuna, se zavedam časa, kraja, v katerem živimo. Žal tukaj ni več vprašanje topov in masla. Če ne bo topov, masla sploh ne bo in nimamo več česa braniti v Evropi. Mislim, da se moramo tega vsi skupaj zavedati in da smo na istem vozu tako vi na Vladi kot mi v opoziciji. Tukaj neka državotvornost ... / izklop Hvala. Čas je potekel. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v petek, 28. marca 2025, v okviru glasovanj. Dr. Tatjana Greif bo postavila vprašanje ministru za obrambo mag. Borutu Sajovicu. Izvoli. Hvala za besedo. Spoštovani minister! Ameriški in ruski predsednik se dogovarjata o sklenitvi mirovnega sporazuma v Ukrajini, ker ta vojna je vojna med jedrskima silama ZDA in Rusijo. S tem se temeljni vzroki za največjo vojno v Evropi po drugi svetovni vojni ne odpravljajo, ampak samo poglabljajo. Hkrati pa padanje v oboroževalno tekmo grozi, da bo potopilo vse ostale družbene podsisteme, ki so že tako ali tako podhranjeni. Govorim o pokojninskem sistemu, zdravstvenem, socialnovarstvenem sistemu, izobraževanju in tako dalje. Generalni sekretar Nato pakta Mark Rutte nas praktično izsiljuje s tem, da naj pozabimo na pokojnine, socialno varnost, zdravstvo in drugo in namesto tega raje vse uperimo v oboroževanje za potrebe Nato pakta, za oboroževalno tekmo z Rusijo, ki bo vsa javnofinančna sredstva skanalizirala vojaškoindustrijskemu kompleksu, militarizirala našo družbo, in če bo šlo tako naprej, vodila v novo vojno na evropski celini, ki bo še hujša, kot je ta v Ukrajini. ali pa naj se začnemo učiti rusko ali pa se preselimo na Novo Zelandijo. Tako pravi Rutte, tako nam daje napotke. Rekli ste, da oklepnikov ne kupujemo zaradi Nata in ostalega orožja. Seveda ne, a do konca aprila bomo sporočili svoj prispevek oziroma vlaganje v Nato in v EU, ki zahteva 800 milijard Ves ta čas se sistematično onemogoča razprava o temeljnih vzrokih za vojno v Evropi, ki ležijo v širitvi Nato pakta proti ruskim mejam, v enostranskih odstopih ZDA od mednarodnih pogodb, ki so bile temelj varnosti na evropski celini od hladne vojne naprej, v postavitvi protiraketnega ščita in kopičenju orožja v Evropi. Povečevanje izdatkov za vojsko in oboroževanje na 2 %, 3 %, 4 %, 5 % ali 10 % teh vzrokov ne bo rešilo, ampak jih bo kvečjemu poslabšalo. Zato vas sprašujem, gospod minister: Ali se boste ob zahtevah tujih centrov moči po napihovanju izdatkov za priprave na vojno z Rusijo na račun uničevanja našega zdravstva, socialnega varstva in pokojninskega sistema postavili na stran miru ali na stran permanentne vojne, ki ni naša? Več orožja je več vojne, več smrti, več trpljenja in manj miru. Varnost ni orožje do zob in municija, varnost so so varne zaposlitve, dostopno zdravstvo, šolstvo, vrtci, šole, bolnišnice, stanovanja, javna infrastruktura in zdravo okolje.

in zaključkom vašega vprašanja strinjam v celoti. Če v negotovih razmerah pridemo do stanja, da bomo morali sodelovati v kakršnikoli vojni ali pa spopadu, na kar se ne pripravljamo in si tega ne želimo, potem vsega tega, kar ste našteli, seveda ne bo. Če ni stabilnosti, če ni blagostanja, če ni miru, potem ni zdravstva, ni socialne politike, stanovanja niso zgrajena. Nasprotno, poglejte, kako se je uničila cela Gaza, in še in še bi lahko naštevali, kaj se dogaja v ukrajinskih in tudi ruskih mestih. Zato cenim in spoštujem vaš mirovniški način razmisleka, mi je pa osebno žal, da žal žal to ni prevladujoče stanje v svetu. Tiste velike države in zavezništva, seveda, ki bodo ali pa odločajo o usodi sveta, marsikdaj razmišljajo drugače. Ponovil bom še trditev, ki sem jo povedal povedal v odgovoru na vprašanje poslanca Breznika pred vami. Slovenija je članica enega starega zavezništva s tradicijo, ki je pri izgradnji Evrope v drugi svetovni vojni desetletja in desetletja zagotavljalo mir, blaginjo in gospodarski napredek. Jasno pa je, da če imamo v sosednji državi Madžarske, torej v Ukrajini, vojaški spopad med Ukrajino in Rusijo, je seveda treba biti na zaostrene in kritične razmere pripravljen. Ko govorimo o Ukrajini in o Rusiji, ne smemo in ne moremo pozabiti na to, kdo je ta spopad začel, kdo je prvi prekoračil Rubikon, rdečo črto, prekršil mednarodno pravo in se s tanki, bojnimi vozili in vojaki povzpel na območje sosednje države. Meni številni mirovniški sporazumi ali pa predlogi danes zvenijo kot na nek način opravičevanje nedopustne ruske agresije in poziv ubogim, nesrečnim Ukrajincem, da se nehajo braniti. Eni že vnaprej razglašajo, da bo Ukrajina velika poraženka te vojne. Moram reči, da številni analitiki pričakovali, da bo ukrajinski odpor strt v prvih 10 dneh vojne. Na srečo se to ni zgodilo. Vztrajajo, branijo svojo domovino z vsem, kar imajo na razpolago, in tudi ob pomoči nas evropskih držav, ki skušamo braniti nedotakljivost, suverenost, evropski svobodomiseln način življenja. Jasno je, da brez krepitve obrambnih sposobnosti ne bo šlo. Večkrat smo že povedali, vsi, ki pojasnjujemo naše obrambne dogajanje, načrte, da smo in želimo biti predvsem obrambna država, da bomo poleg povečevanja vojaške moči, ki bo služila odvračanju, sledili tudi dvonamenskosti in dvojni rabi, zatorej gradnja Bolnišnice dr. Petra Držaja in še dodatno opremljanje petih vojaških zdravstvenih centrov po vsej Sloveniji. Slišali ste danes moj odgovor, kako velikem obsegu je naša tehnika, govorimo o letalih, govorimo o helikopterjih, dvonamenska in v miru služi reševanju življenj prav vsak dan, 365 dni v letu. Število poletov naših helikopterjev za reševanje bo letos doseglo številko okrog 800 in še bi se dalo naštevati. Zagotovo pa kakšno stvar pojasniva še v nadaljevanju. Hvala. Imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. DR. TATJANA GREIF (PS Levica): Hvala, spoštovani minister, čeprav nisem razbrala in ne razumem dobro te vaše razlage, zakaj moramo za priprave na vojno z Rusijo pozabiti na pokojnine, socialno varnost, zdravstvo in ostalo, kot pravi Rutte. Sprašujem: Do kdaj se bomo še uklanjali diktatu vojnih hujskačev iz Washingtona in Bruslja, ki so v zasledovanju svojih imperialističnih interesov vzpostavili popolne jedrske prevlade dostopa do naravnih virov v Ukrajini in Rusiji, zrušitve ruskega režima, pripeljali do največjega vojnega pustošenja in največje humanitarne krize v Evropi po drugi vojni? Nehajmo se slepiti, da je vojna v Ukrajini karkoli drugega kot proxy vojna ZDA proti Rusiji. O tem sedaj piše na svojih internetnih straneh celo ameriški State Department. Fasada obrambe evropskih vrednot, kot so demokracija, človekove pravice ali svoboda, se ob izvolitvi Trumpa sesuje kot hišica iz kart. Gre za jedrsko prevlado, izčrpavanje ruskega režima, vojaško, gospodarsko in politično, in dostop do naravnih virov. V to vojno smo se vpletli brez vsakršne javne razprave, ali bomo tako tudi nadaljevali? Ali se morda strinjate, da bi bilo o nadaljnjem napihovanju izdatkov za vojsko in oboroževanju treba povprašati ljudi na referendumu? Naj zaključim z odlomkom iz jugoslovanskega protivojnega filma Kdo tam poje, ki pravi: »Ljudi, ovo sa vojskom ne sluti na dobro.«

Nismo je izbrali, nismo je začeli niti si je ne želimo. Strinjam se z izjavo generalnega sekretarja Nata v tistem delu, da vsi narodi, še posebej pa Slovenci, želimo ostati na svoji zemlji, se ne želimo nikamor seliti, in storili bomo vse, da bomo tudi v naslednjih rodovih in rodovih govorili slovensko. Slovenija in zavezništvo Nato nista v vojni z Rusijo. Ni in si želim, da nikoli ne bi bila, da se na območju spopadov čim prej doseže premirje, nato pa s pogajanji kompromisno doseže največji možni mir. Se moramo pa iz te agresije, ki ni tako daleč od nas, naučiti veliko, da mora biti država trdna, odporna, dobro pripravljena. Odpornost neke države je bistveno bistveno večja kot pa njena oborožitev. Mi potrebujemo delujočo kritično infrastrukturo, ki bo v primeru zaostrenih razmer omogočala normalno delovanje naše družbe kot celote. Mi moramo povečati tudi svojo samooskrbo, svojo energetsko samooskrbnost in pa seveda pri teh izdatkih, ki jih omenjamo, čim več sredstev nameniti dvojni rabi. Da se ne ponavljam, vsebine sem že ponovil, bom pa povedal še ključno sporočilo – da tista dilema, pa je ne želim ponavljati, ni čisto prava. Predsednik Vlade, temu sledimo tudi ministri, je jasno in glasno povedal, da je Slovenija v dobri finančni kondiciji tudi po zaslugi številnih pozitivnih ukrepov te vlade. Imamo večjo gospodarsko rast od povprečja Evropske unije, imamo eno najnižjih inflacij, imamo zgodovinskih milijon zaposlenih ljudi, ki plačujejo prispevke za pokojninsko, zdravstveno zavarovanje, in imamo ljudi, ki so v tej državi zadovoljni z našim načinom življenja. Naš cilj je, da iščemo konsenz, da se slišimo, da se razumemo in da se borimo za to, da bi svet, predvsem pa Evropa še naprej temeljila na spoštovanju prava, demokratičnih standardih, in da seveda vojna ni, ne bo in ne more biti KRIVEC: Hvala. Čas je potekel. Želite postopkovni? Imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru ministra. Izvolite. Hvala za odgovor. Čeprav Slovenija ni vojaško ogrožena, pritiski imperialističnih držav za še več denarja za hranjenje njihovih vojaškoindustrijskih kompleksov in sodelovanje v njihovih vojaških eskapadah širom sveta dosegajo neslutene razsežnosti. Maske so padle in sedaj tudi ZDA odkrito priznavajo, da je vojna, ki jo bijejo v Ukrajini, vojna med jedrskima silama ZDA in Rusijo. Ukrajinski režim je zgolj ameriška marioneta, voditelji evropskih držav Nato pakta pa podaniki. Ti sedaj po eni strani užaljeno cepetajo, ker niso bili povabljeni k sodelovanju v pogajanjih kot enakovredni partnerji, po drugi strani pa kot papige ponavljajo zahteve ameriškega predsednika, da moramo za oboroževanje nameniti mnogo več. Ameriški predsednik od satelitskih držav zahodnega imperializma v Evropi zahteva povečanje izdatkov za vojske na 5 % in več procentov BDP, kar je več, kot so v povprečju zapravile za vojsko v zadnjem desetletju hladne vojne. Proti Rusiji je bilo nešteto sankcij, proti Izraelu nobene. Generalni sekretar Nato pakta poziva k preskoku v hladnovojno miselnost in za turbopogon evropski orožarski industriji. Pri tem brezsramno dodaja, da naj pozabimo na pokojnine, socialno varnost in zdravstvo. O temeljnih vzrokih za vojno v Ukrajini se ne govori. Gre za vojno, za katero sedaj celo ameriški State Department odkrito priznava, da je to proxy vojna med ZDA in Rusijo. Ukrajinski režim je ameriška marioneta, evropske države Nato pakta pa ameriški vazali, katerih edina vloga je slepo podpiranje ameriških politik, ki celotno celino vodijo v totalno vojno in ustvarjanje piarja pred domačimi javnostmi, da takšno hlapčevanje opravičijo. Slovenska politika ni tu neka posebna izjema. Je pa izjemno slovensko ljudstvo, ki kljub pol desetletja trajajoči militaristični propagandi ne podpira povečevanja javnih izdatkov za nabave orožja. desetletji slepega podrejanja Nato paktu, podpiranja nasilnega rušenja režimov v tretjih državah, sodelovanje v okupacijah na Bližnjem vzhodu in provociranje Rusije z nameščanjem vojaštva na njenih mejah terjajo široko javno razpravo, ki presega ta državni zbor, in referendum o nadaljnjem oboroževanju. Do takrat pa je splošna razprava v Državnem zboru še najmanj, kar lahko storimo. Hvala lepa. Poslanka mag. Meira Hot, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za naravne vire in prostor Jožetu Novaku. Izvolite. MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani gospod minister, na vas se danes obračam v zvezi z odločitvijo občinskega sveta Občine Piran, ki je na eni izmed sej maja lansko leto ponovno potrdila občinski podrobni prostorski načrt Ob Belokriški. Zakaj je to zanimivo? Zanimivo je, ker je ta občinski podrobni prostorski načrt leta 2021 Ustavno sodišče razveljavilo. Razveljavilo zakaj? Ker ni bila upoštevana pravica do referenduma in je bil ta odlok preuranjeno objavljen. V skladu z zakonom bi po taki razveljavitvi seveda občinski svet Občine Piran moral izpeljati ponoven postopek, celoten postopek sprejetja OPP 1, torej ponovna javna razgrnitev akta, ponovna obravnava v prvem in drugem branju na občinskem svetu Občine Piran. Vendar so se na Občini Piran odločili drugače in so maja enostavno ponovno ta akt zgolj dali v ponovno sprejetje na občinskem svetu, kjer so ga dejansko tudi kot takega sprejeli. Na ta način so, in to si upam trditi kot pravnica, absolutno povozili Ustavno sodišče ter tudi veljavno zakonodajo in nenazadnje tudi ministrstvo, ki izvaja nadzor nad zakonitostjo prostorskih aktov. Saj če se ne motim, je ministrstvo jasno povedalo, da tovrstno sprejemanje ni v skladu z veljavno zakonodajo. Zadeva se je premaknila še toliko naprej, da so na zadnji občinski seji marca 2025 na osnovi tega spornega OPP 1 sprejeli tudi lokacijsko preveritev na tem območju. In to kljub temu da se je pristojno ministrstvo jasno izjasnilo, da je tovrstna lokacijska preveritev v resnici protizakonita. Zakaj? Ker tudi piranska občina do dandanes nima sprejetega občinskega prostorskega načrta, torej OPN Občina Piran po 18 letih še vedno nima. Zato me zanima: Ali je bilo dopustno sprejeti OPP 1 Ob Belokriški, torej ali je dopustno na ta način povoziti odločitve Ustavnega sodišča in enostavno brez spoštovanja postopka zgolj dati ponovno v sprejetje, zato ker imaš koalicijsko večino? Ali je dopustno sprejeti lokacijske preveritve v občinah, kjer nimajo niti OP 1 in kjer se ministrstvo izjasni in poda negativno mnenje? Ali bo ministrstvo v konkretnem postopku izvedlo izvedlo kakršenkoli nadzorstveni postopek? Ker na koncu koncev je pa ministrstvo tisto, ki je pristojno nadzorovati zakonitost prostorskega načrtovanja tudi na nivoju občin.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 Spoštovana poslanka, hvala za ta pojasnila in tudi razlago, kaj se dogaja tam. Naj vas seznanim, da je za Občino Piran trenutno na našem ministrstvu odprtih pet različnih postopkov nadzora zakonitosti v zvezi s prostorskimi akti, dva postopka sta že na Ustavnem sodišču, kar je daleč največ za eno občino v tej državi. Sledili smo samo še eni občina, s katero tečeta dva postopka. To dokazuje, da se občina v več zadevah ne drži veljavnih predpisov, tako lahko iz tega sklepamo. Ministrstvo bo o neustreznih postopkih Občine Piran obvestilo tudi Ministrstvo za javno upravo in pozvalo MJU, da ukrepa s področja svojih pristojnosti, če ima take pristojnosti. Ministrstvo bo tudi sporočilo ali dalo vedeti Ustavnemu sodišču, da se o podobnih zadevah hitreje odloča, ker seveda imamo težavo v tem, da nekatere pritožbe, ki jih Vlada posreduje za oceno ustavnosti, praviloma trajajo tja do dve leti, da se pripravi, in potem tudi obravnava nekaj let, pogosto tudi pet let, da pride do odločitve. To pa je nedopustno dolg rok, ki dejansko posredno omogoča podobne špekulacije, kot je ta, ki ste jo omenili. To seveda daje misliti za marsikatero nadaljnjo ureditev, da mogoče ta delitev čisto operativno ni najbolje, bom rekel, tudi postavljena. Ne vem pa točno, kaj lahko v okviru ustavne razdelitve med državo in občino tudi uredimo, tako da je vprašanje tudi za širši krog, kako učinkoviteje nastaviti.

Seveda potem sledi še vse ostalo, kar sledi, bom rekel, v postopku. Spoštovanje ustavnih odločb je ključno za ohranjanje pravne države. Ko občine ne spoštujejo odločb Ustavnega sodišča, to lahko vodi k pravnemu vakuumu, ki otežuje ali celo onemogoča uresničevanje ustavne pravice do lokalne samouprave, kar je bilo že večkrat izpostavljeno v odločbah Ustavnega sodišča. Ustava Republike Slovenije zagotavlja lokalno samoupravo v 9. členu, kar pomeni, da imajo občine določeno stopnjo avtonomije pri urejanju vprašanj lokalnega pomena. Kljub tej avtonomiji morajo lokalni organi delovati v skladu z ustavnim okvirom in spoštovati sodne odločbe Ustavnega sodišča. Zato je občina dolžna ščititi javni interes in pravice posameznikov pri pripravi prostorskih aktov tako, da upošteva veljavne predpise in spoštuje sodbe Ustavnega sodišča. Če občine ali njihovi predstavniki ne spoštujejo tega določila, gre za kršitev načel pravne države in enakosti. Odgovornost župana je torej, da občinskemu svetu v obravnavo pošlje samo akte, ki so skladni s predpisi in upoštevajo odločitve Ustavnega sodišča. Če občina predpisov, ki določajo način in postopek priprave prostorskih aktov, ne spoštuje in zaradi tega prihaja do morebitnih pravnih sporov, je tudi vsa odgovornost za povzročitev morebitne materialne škode občanom na strani občine. Občina Piran je ena izmed tistih zdaj samo še 20 občin, ki še nimajo sprejetega OPN, kar otežuje pridobitev gradbenih dovoljenj. Lahko povem tudi to, da se je občina vsaj na naše sestanke odzvala in da imajo program, v katerem tudi zagotavljajo, da bo tudi pri njih OPN sprejet v tem zakonskem roku. Jaz bom to spremljal tudi naprej in tudi ustrezno poročal, da se tudi te stvari uredijo. Upam, da vsi akterji skupaj, tako občina kot drugi soglasodajalci, država, ne držijo fige v žepu in da so zainteresirani za ureditev pravnega statusa

v katerem ste tudi povedali, da tovrstno ravnanje v resnici ni korektno, ni dopustno in izkazuje, da se na žalost v tem primeru ne spoštuje vladavine prava. Veseli me, da ste že seznanjeni z vsem tem, da se vodijo različni postopki, ne veseli me, ampak dejstvo je, da so občanke in občani razočarani nad tovrstnim ravnanjem in da se civilna iniciativa, zaradi katere je v bistvu sploh bil sprožen postopek presoje ustavnosti tega akta leta 2021, počuti tudi nekoliko izigrana. In ko je bilo govora na občinskem svetu tudi o delovanju ministrstva, moram reči, da je bilo zelo podcenjujoče in je bilo povedano, da recimo ministrstvo niti ne ve, da v občini Piran velja srednjeročni plan. Zato je bilo to današnje vprašanje tudi namensko zastavljeno, da se razume, da tudi nad občino obstaja organ, ki ima pooblastilo za nadzorovanje in nadzor zakonitosti in ki bo poskrbel, da zaradi nezakonitega delovanja ne bodo oškodovane občanke in občani. Ker ste zelo lepo izpostavili, da lahko tudi tovrstno delovanje pripelje do materialne in pravne pravne škode. Namreč, občina pravi, da je ta akt sprejela, zato da bi si izboljšala svoj položaj na sodišču, pravniki pa vemo, da je že sedaj njen položaj na sodišču zelo močan, ker pravica ni pridobljena, dokler ni gradbeno dovoljenje, torej ni dobljena s samim prostorskim aktom, kakor to napačno utemeljuje občina. Tam lahko govorimo o nekem upravičenem pričakovanju. To upravičeno pričakovanje sigurno ni razlog, zaradi katerega bi lahko delovali nezakonito in obšli odločbe Ustavnega sodišča. Hvala lepa. Hvala lepa. Kaj to pomeni? Da ne želite nobenega dodatnega odgovora. V redu. Poslanec Milan Jakopovič, imaš besedo, da zastaviš vprašanje ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Izvoli. MILAN JAKOPOVIČ (PS Levica): plačni sistem v javnem sektorju. Če prav razumem Zakon o skupnih temeljih sistema plač, v 105. členu delodajalcem omogoča – tu me zanimata predvsem socialno varstvo in zdravstvo, kjer sta pomanjkanje in obremenjenost kadra visoka, velja pa seveda tudi za vse ostale – da zaposlenim z nižjo izobrazbo in daljšimi delovnimi izkušnjami izenači plačni razred s tistimi, ki delajo enako delo na istem delovnem mestu, a je njihovo delo zaradi višje izobrazbe vrednoteno višje. Recimo četrta stopnja izobrazbe se lahko na podlagi delovne dobe izenači s peto stopnjo in se poleg izobrazbe upošteva tudi delovna doba. In naprej. 22. člen tega istega zakona določa, da se zaposlenega lahko znotraj javnega sektorja uvrsti v plačni razred, ki je tudi za največ 10 plačnih razredov višji od izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva, če za to izpolnjuje pogoje. Moje vprašanje gre v smeri: Ali to pomeni, da lahko delodajalec predlaga in posledično pristojno ministrstvo odobri vsa pripadajoča napredovanja takoj? Seveda če ima delovno dobo, a v svojih 30 letih in več zaposlitve zaradi takih in drugačnih okoliščin ni napredoval. Vmes je bil, vemo, Zujf, pa do leta 2008 nekdo z izobrazbo drugega tarifnega razreda sploh ni mogel napredovati in tako naprej. Vnaprej hvala za dodatna pojasnila glede teh dveh členov. Za konec me zanima zelo pomembno vprašanje. In sicer, v družbeno zelo pomembnih sistemih, kot je recimo socialno varstvo, kjer zaposleni skrbijo za različne ranljive družbene skupine in so ena temeljnih skupin podpore v skupnosti, slišimo pa, kako so preobremenjeni, kako primanjkuje kadra, kako tisti, ki so, odhajajo in tako naprej, imamo še vedno zaposlene, ki zaradi izobrazbe prejemajo za isto delo na enakem delovnem mestu nižje plačilo, kjer je dopoldan nekdo recimo s peto stopnjo izobrazbe v plačnem razredu devet do 19, popoldne pa na istem delovnem mestu nekdo s sicer tremi tarifnimi razredi nižjo izobrazbo, a z dolgoletnimi izkušnjami v plačnem razredu štiri do 14. Gre za posledico izpred desetletij, ko se je lahko zaposlovalo ljudi z osnovno šolo na delovno mesto z recimo formalno zahtevo pete stopnje izobrazbe. Do sedaj so najbrž v vseh teh desetletjih pridobili dovolj izkušenj, da bi se jim lahko te upoštevale enakovredno formalno zahtevani izobrazbi. Prej omenjeni 105. člen namreč omogoča prehode v višji plačni razred na podlagi večletnih večletnih delovnih izkušenj le za dva tarifna razreda. Moje vprašanje je: Ali se zavedate te problematike v teh poklicih? Ali jo boste kako naslovili v smeri, da se končno upoštevajo tudi desetletja in desetletja izkušenj

Hvala lepa, podpredsednica. Spoštovani poslanec, hvala lepa za vprašanje. Konec preteklega leta ste tukaj v Državnem zboru po dolgotrajnih intenzivnih pogajanjih sprejeli nov plačni zakon, ki je uredil kar nekaj stvari, ki so bile do sedaj, bom rekel, razlog za to, da smo imeli znotraj javnega sektorja na vseh področjih zaposlene obravnavane na različne načine, in hkrati ni samo omogočil tega, kar si štejemo kot velik dosežek, da je najnižja plača, minimalna plača, tudi to, da je postal bolj odprt za to, da se lahko znotraj posameznih plačnih skupin in glede na potrebe, ki jih posamezno področje izkazuje, tudi ustrezno odzivamo. Tukaj je potrebno povedati, da je velika vloga tistih, ki vodijo posamezne institucije, zavode, nenazadnje, ne vem, lokalno samoupravo. To svojo odgovornost, ki jo imajo znotraj vodenja, bodo seveda morali tudi opravljati, zato da se bomo izognili nekaterim stvarem, ki se lahko zgodijo, zaradi tega ker se včasih pač dogaja, da interpretiramo ta predpis preozko. Potrebno je povedati, da je na delovnih mestih z najnižjo zahtevano stopnjo izobrazbe mogoče napredovati, tako kot povsod drugod, za 10 plačnih razredov. In je na teh delovnih mestih seveda tudi pomembno to, da se lahko tem zaposlenim plača zaradi teh napredovanj poviša za več kot 30 %. kot 30 %. Predvidena je tudi v petem poglavju Zakona možnost pospešenega napredovanja, in sicer za dva plačna razreda. 22. člen Zakona določa tudi določa tudi določitev višjega plačnega razreda javnemu uslužbencu, in sicer delodajalec to lahko predlaga takoj ob zaposlitvi javnega uslužbenca. Za določitev višjega plačnega razreda po prvem odstavku 22. člena ni potrebno soglasje. Za določitev višjega plačnega razreda v drugem in tretjem odstavku pa je potrebno pridobiti soglasje. Soglasodajalci so navedeni za ta del v 22. členu plačnega zakona. Za domove starejših, kjer ste izpostavili problematiko, je to soglasje potrebno pridobiti s strani Ministrstva za solidarno prihodnost, za organe državne uprave pa pač ta soglasja daje Vlada. Kot sem že omenil, smo dosegli to, da je minimalna plača najnižja osnovna plača in da je tudi predvideno usklajevanje z z višino inflacije v določenem procentu. To je bil znotraj tega dolgotrajnega postopka usklajevanja s socialnimi partnerji dogovor, ki je bil potem tudi s strani obeh pogajalskih strani podprt. Obstaja v novem plačnem zakonu tudi možnost spregleda izobrazbe, in sicer to določa 105. člen. Kot ti pogoji govorijo, je je možnost spregleda izobrazbe v poklicnih skupinah z najnižjimi stopnjami izobrazbe. Te ljudi, ki tam delajo, je možno premestiti na delovna mesta, za katera se zahteva višja stopnja izobrazbe, kot jo sicer imajo te poklicne skupine. Govorimo o plačni skupini J. To so, ne vem, strežnice, kuharice, pomočnice kuharic, hišniki, vzdrževalci, skladiščniki, vozniki. Tudi že obstaja zakonska možnost, tako kot sem omenil, za spregled izobrazbe in premestitev na višje delovno mesto. Hkrati pa je seveda to potrebno s strani tistih, ki vodijo postopke, usklajevati in opravljati. Če povzamem. Tudi na delovnih mestih z nižjo stopnjo izobrazbe, na katerih so plače najnižje, je mogoče napredovati v plačnih razredih, prav tako pa je pod zakonsko jasnimi pogoji možen spregled zahtevane stopnje izobrazbe, ko gre za premestitve

JAKOPOVIČ (PS Levica): Hvala lepa za odgovor, spoštovani minister. Tisto, kar sem v zadnjem delu svojega vprašanja naslovil, je direktno specifična problematika. In sicer, pred 30 leti, recimo, se je lahko v ta srednji kader, kjer je bila zahtevana peta stopnja izobrazbe, zaposlovalo tudi ljudi z osnovno šolo. In so skozi čas, delali isto, na enakem delovnem mestu, hkrati pa prejemali različna plačila. Ta 105. člen naslavlja do določene mere tudi to skupino, ampak kot sem že prej povedal, gre za to, da ta 105. člen omogoča prehode v višji plačni razred v bistvu za le dva tarifna razreda. Če gledamo poklic, kaj jaz vem, varuh institucionalnega varstva, kjer je zahtevana izobrazba peta stopnja,

se mu njegova delovna doba ne upošteva, pride za pet razredov nižje, kar mu omogoča ta 105. člen. Tisto, kar sprašujem, je, ali se lahko kako reši tudi problematika teh ljudi. Gre za to, da so to izjeme v sistemu, ki so nastale 20, 30 let ko se je, kot sem že rekel, lahko zaposlovalo v ta srednji del tudi ljudi z osnovno šolo. Hvala. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Hvala lepa. Minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. Ko se je sprejemala ta zakonodaja in ko je potekal dialog s socialnimi partnerji, smo seveda vedeli, da vseh stvari ne moreš nasloviti direktno in jih urejevati, ker potem bi pač smisel predpisa ne bil dosežen. Je pa prav za take namene, kjer bomo ugotovili skozi čas, da prihaja do nekih odstopanj, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali pa so bila, bom rekel, v takšnem obsegu, da niso bila zaznana tudi na strani sindikalne strani, ko so zastopali svoje člane, dogovorjeno, da skupina, ki je sestavljena tako iz sindikatov kot iz vladne strani, spremlja uveljavljanje teh določil zakona in po potrebi seveda pripravi potrebne spremembe, ki bodo tista odstopanja, ki ne sledijo cilju, ki je bil prvotno mišljen, tudi ustrezno naslovila in jih potem v nadaljevanju poskušala rešiti. Tukaj vidim mesto, kjer bi se lahko te zadeve urejale, če se bo izkazalo, da je to potrebno urediti. Hvala lepa. Ne želiš postopkovnega. Poslanec Miha Kordiš, imaš besedo, da zastaviš vprašanje ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel. Izvoli. Hvala za besedo. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je ena izmed privatizacijskih rak ran slovenskega javnega zdravstvenega sistema. V začetku tega mandata smo ga sicer nacionalizirali kot Vlada in koalicija, še vedno pa ostaja krivično, socialno krivično. To je, vsi ga plačujemo v enakem znesku, do nedavnega je bilo to 35 evrov na mesec, sedaj je to 37 in nekaj evrov na mesec, ne glede na to, s kakšno višino dohodka se preživljamo. Plačam ga enako jaz na poslanski plači, plača ga enako tamle Blaž Brodnjak in plača ga čistilka v Državnem zboru, neki upokojenec ali invalid s 500 evri mesečnega dohodka. Leto in pol nazaj ste bili, gospe in gospodje, blazno glasni, kako bomo sedaj ljudem prihranili 120 evrov stroška na leto, ker ta denar ne bo odšel v žepe komercialnih zdravstvenih zavarovalnic, ki so napovedovale dvig premij. Kar se je v praksi zgodilo, je, da vsled značilnosti našega davčnega sistema tisti najbogatejši z več kot 6 tisoč 500 evri mesečne plače plačujejo še enkrat manj kakor vsi ostali. Se pravi, ne le da vsi plačujemo enako ne glede na svoje dohodke, tisti najbolj bogati, po možnosti milijonarji, plačujejo pol manj. S čimer bi se v resnici torej morali pohvaliti, je, da ste nekaj odstotkom najbogatejših prihranili 330 evrov na leto, ne le 120 evrov na leto kot menda vsem ostalim. Moje vprašanje je: Kdaj se lahko nadejamo dejanske dokončne odprave tega krivičnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Kdaj ga bomo prenesli v obvezno zdravstveno zavarovanje in ustrezno spremenili prispevne stopnje? Ker v tem letu in pol v Državnem zboru ne duha ne sluha o kakršnihkoli spremembah zakonodaje, ne sprememb prispevnih stopenj in ne dejanske ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mandat je skoraj pri koncu, imamo eno leto, mogoče leto pa pol do tega, da se vlada zamenja. Kdaj, če ne zdaj, bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje zares in dokončno ukinili? Kako vi, gospa ministrica, gledate na to? RUPEL (ministrica za zdravje): Najlepša hvala za besedo. Najlepša hvala za vprašanje. Da, res je, dopolnilno zdravstveno zavarovanje je bilo ukinjeno. Nek tak vzgib, zakaj se je ukinilo ravno takrat, je bila napoved zavarovalnic, da bodo premije povišali. Takrat je bil napovedan dvig premij na 45 evrov, sedanji OZP oziroma obvezni zdravstveni prispevek te višine še sedaj ni dosegel. Tako da s tega vidika je ta sprememba iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma prispevka v obvezni zdravstveni prispevek v absolutnem znesku absolutno bila dobrodošla. Še večja nevarnost oziroma še večja negativna stvar dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bila to, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje pospeševalo realizacijo tistih storitev, ki so manj potrebne in ki so bile krite iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v večjem deležu. Zato ker če je bila neka storitev krita, recimo nenujni reševalni prevozi, v 90 %, so bili s strani zavarovalnic plačani po realizaciji. Tako da je bila absolutno ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz tega razloga nekaj, kar je bilo potrebno narediti. Ko se je preneslo to plačevanje prispevka oziroma premije za DZZ v obvezni zdravstveni prispevek, se je prenesel v neki absolutni znesek, 35 evrov od bruto. Zato je seveda zdaj socialno krivičen, še vedno pa v sklopu celotnih socialnih prispevkov, celotnega obveznega prispevka za zdravstveno zavarovanje ali celo v celo v sklopu celotnih davkov to pomeni zelo majhen delček vseh davščin, s katerimi je obremenjen posameznik. Na Ministrstvu za zdravje smo zdravje smo naročili študijo zunanjemu izvajalcu, kjer so pregledali več scenarijev, kako bi lahko ta obvezni zdravstveni prispevek v absolutnem znesku spremenili, da bi bil bolj socialno pravičen. Kar nekaj scenarijev smo preigrali, jih pregledali in evalvirali skupaj z Ministrstvom za finance, zato ker so oni tudi nosilci Zakona o prispevkih za socialno varnost, poleg tega imajo večji vpogled v davke in prispevke kot pa Ministrstvo za zdravje. Našli smo pri veliko scenarijih kar nekaj negativnih stvari. Kjerkoli so bili razredi, kjerkoli je bila prelomna točka, je bilo razvidno, da iz administrativnega aspekta tako preoblikovanje obveznega zdravstvenega prispevka podraži stvari. Zato na Ministrstvu za zdravje kot že od začetka, in kar sem že povedala, mislimo, da je najbolj primerna sprememba dvig prispevne stopnje obveznega zdravstvenega prispevka na strani delojemalca. Seveda pa je v tako spremembo treba iti z zavedanjem, da bo potem prispevek višji, višji obvezni prispevek za zdravstveno zavarovanje, in je treba tudi pogledati, kaj to pomeni za celoten davčni sistem. Poleg tega pa taka sprememba sodi, kot sem že rekla, v Zakon o prispevkih za socialno varnost. Zato menim, da je prav, da se taka sprememba naredi v okviru celovite davčne reforme, ki jo pripravlja Ministrstvo za finance. Tako da težko govorim o časovnici. Upam, da sem vam odgovorila. Hvala.

Prvo kot prvo, da je ta prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje majhen del proračunov, s katerimi razpolagajo ljudje in iz katerih financiramo tudi naš zdravstveni sistem. 37 evrov je prekleto veliko za nekega upokojenca, ki komaj zgarba začetek pa konec meseca s svojimi 700 evri penzije. Je pa res to kaplja v morje za nekega Blaža Brodnjaka na čelu Nove Ljubljanske banke z 20 tisoč evri mesečne plače in za njegove milijonarske prijatelje. Tako da niti približno zneska dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne moremo obravnavati enako. Tistega, ki že zdaj živi z delavsko plačo ali pa s pokojnino ali pa z neko invalidnino, prizadene veliko veliko bolj kot nekoga drugega, ki sodi v privilegirane vrste naše družbe. Kot drugo. Ukinitev, torej dejanski prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno zdravstveno zavarovanje, ne pomeni nujno, da se ne vem kako podražijo vplačila na strani delavca. Potrebno je ta prispevek ustrezno razdeliti med delavce in delodajalce. Več kot bo na strani delodajalca tega odstotka, bolj bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje pravično. Niti približno pa ni pravično, da ta celotni prispevek prevalimo na delavska pleča. Ampak vse to so sekundarna vprašanja v odnosu do tega, kjer me pa zares čevelj žuli, in državljanke in državljane tudi. Kdaj lahko pričakujemo nek konkreten predlog dejanske ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? O časovnicah na tej točki res ne moremo špekulirati. Volitve so čez eno leto, če hočemo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja izpeljati, jo moramo izpeljati zdaj. RUPEL (ministrica za zdravje): Gospod Kordiš, verjetno ste me narobe razumeli. Niti slučajno nisem rekla, da je to kaplja v morje za nekoga, za nekoga pa ne. Govorim o tem, da je obvezni zdravstveni prispevek majhen delež v vseh prispevkih za socialno varnost in še manjši delež v vseh davkih, ki jih plačujemo. Govorim o vseh davkih, se pravi dohodnina, vse. Tam predstavlja majhen delež. Zato celotna progresivnost, regresivnost, proporcionalnost obdavčitve posameznika ni odvisna samo od OZP, pač pa je odvisna od vseh davkov. Zato menim, da je potrebno potrebno OZP podrobno pogledati in njegovo spremembo zelo pametno prevesti v celoten davčni sistem. To sem rekla. Glede časovnice. Glede na to, da menim, da je potrebno to urejati v sklopu celotne davčne reforme oziroma reforme prispevkov, zdaj težko komentiram načrte, ki so, saj je ta zakon, sploh če bo davek v okviru dviga prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, stvar zakona o prispevkih za socialno varstvo. Imate pa prav, se strinjam, to je v bistvu neko zelo podrobno vprašanje, ali bo šlo za dvig na strani delodajalca ali na strani delojemalca ali na strani obeh. Do sedaj veste, da je tako premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje kot ta absolutni znesek OZP v celoti plačeval delavec, se pravi delojemalec. Je pa seveda možno premisliti o delitvi, o tem, da še naprej ta prispevek prispevek plačuje delojemalec, veliko opcij je odprtih, jasno. Ampak mislim, da je to stvar preračunov in stvar ocene, kakšen vpliv bo imela ta sprememba na celoten

prosim, da eksplicitno kar v prvem stavku navedeš, da želiš to razpravo, da ne bo spet nesporazumov. Izvoli. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala, predsedujoča. Želim, da Državni zbor odpre razpravo o odgovoru ministrice na perspektivo ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Pravite, gospa ministrica, da so potrebni preračuni in veliko modrosti v postopku ukinjanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ampak v resnici ne gre za neko marsovsko zapleteno davščino. Ta matematika je razmeroma enostavna. Kjer se nam zaustavlja, je politična volja. To je tudi razlog, zakaj predlagam, da se opravi splošna razprava Državnega zbora o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ne manjkajo nam računi, manjka nam politična volja. Enako bi lahko rekli za zadnjih 30 let obstoja tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Obdržal se je namreč ravno zaradi tega, ker so se investirani akterji, v prvi vrsti komercialne zdravstvene zavarovalnice, ki so iz njega bogatele, politično angažirale, so lobirale in si zagotovile obstoj. Te komercialne zdravstvene zavarovalnice so izstopile iz enačbe, s tem ko smo dopolnilno zdravstveno zavarovanje nacionalizirali, še vedno pa ostaja dejstvo, da je to dopolnilno zdravstveno zavarovanje globoko krivično. Če ga ukinemo, prenesemo v obvezno, to pomeni, da bodo bogati plačevali več, delavski razred pa veliko manj. In tu je kleč, zakaj lahko v splošnem rečemo, da se ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne premika nikamor – ker bi morali bogati plačati več. Točno ta milijonarski lobi je krog in krožek, zbran okoli Ministrstva za finance in povezan z ministrom Boštjančičem. na srečo živimo v parlamentarni demokraciji, kjer imajo zadnjo besedo pri zakonskih spremembah poslanke in poslanci. Po mojem z nekaj trme, z nekaj iznajdljivosti in z nekaj, pa ja, nepopustljivosti lahko pripeljemo to ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pod streho še pred zaključkom tega mandata. Kako hitro se lahko stvari zgodijo, priča ravno nacionalizacija dopolnilnega zavarovanja z začetka tega mandata. Takrat, poglej ga, zlomka, očitno nikogar niso zanimali preračuni in številke. Ker če bi ga, potem se ne bi zgodilo to, kar se je – da ljudje s 7 jurji evrov plače na mesec plačajo samo 17 evrov ali pa 18 evrov, čistilka na minimalni plači pa 35. Če se je lahko spravilo pod streho čez noč krivično rešitev, zakaj zaboga se ne bi čez noč spravilo pod streho tudi pravične rešitve? Hvala lepa. O tvojem predlogu bo Državni zbor odločil v petek, 28. marca 2025, v okviru glasovanj. Aleksander Reberšek, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za obrambo mag. Borutu Sajovicu. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister, oba sva gasilca, zato omogočimo še več za slovenske gasilce, vzpostavimo podlago za naše dobro delo na terenu. Postavil bom kar nekaj vprašanj, zato bom hitro prebral vse skupaj. Nacionalni center civilne zaščite in trije podcentri. Matej Tonin je januarja 2021 podpisal pogodbo za izgradnjo centra v Ljubljani in treh podcentrov v Murski Soboti, na Kočevskem in v Sežani, zaključen je samo center za požare v naravi v Sežani. Kljukica. Zanima me: Kako je z obema podcentroma in nacionalnim centrom, v kateri fazi so projekti? Ali lahko dobim kakšne konkretne časovnice? Uprava za zaščito in reševanje je januarja prevzela 40 specialnih tovornih vozil in opremo za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Gre za projekt vašega predhodnika Mateja Tonina. Vozila so več kot eno leto stala na Rojah, zato je nujno, da se ta vozila čim prej dostavi na teren, da bodo ljudem v pomoč. Občine Nazarje, Braslovče in Žalec so dobile pozitivno oceno ob prijavi na javni razpis poziv za pridobitev specialnih vozil. Ljudje na terenu ta vozila že nestrpno pričakujejo, zato me zanima: Kdaj bodo specialna tovorna vozila tudi dejansko dobili? Nekaj vozil je še prostih, kaj pa druge občine, recimo Prebold in Polzela? Nekatere občine ne izpolnjujejo kriterijev, šest vozil pa je še prostih. Recimo Polzela po predhodni oceni vaše poplavne ogroženosti iz leta 2019 naj ne bi bila ogrožena, pa je. Ločica ob Savinji je del občine,

Zavarovanje. Konec leta 2022 je bil sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin, skladno s katerim se breme plačila standardiziranih zavarovanj z občine prenese na državo. Pogovarjal sem se z nekaterimi gasilci in ti so mi rekli, da ste vi podpisali pravilnik, v katerega pa ni vključeno zavarovanje odgovornosti, kar je ključno. Se pravi, če bo gasilec na intervenciji poškodoval nepremičnino ali pa se bo zaradi njegove napake nekdo resno poškodoval, kdo bo za to odgovarjal? Minister, prosim vas, da se pravilnik popravi in se uskladi z gasilci. Sem član Prostovoljnega gasilskega društva Prekopa-Čeplje-Stopnik, kjer smo imeli veliko srečo, da smo gasilski dom legalizirali še pravi čas, ker smo bili zaradi enega projekta v to prisiljeni, da smo dobili finančna sredstva, in smo tako legalizirali gasilski dom. Številna društva pa tega še vedno nimajo urejenega. Vem, da je to vprašanje za ministra za naravne vire in prostor,

ki presegajo gabarite starih gasilskih domov, kar pomeni, da je potrebna prenova, kar predstavlja velik finančni zalogaj – nižanje tlakov, dozidave, povečave vhodnih vrat. Zato bi bilo tukaj priročno, da bi ministrstvo našlo kaj denarja za razpise.

Sistem civilne zaščite v Sloveniji je eden najboljših, najmočnejših in najbolj stabilnih. Prav prostovoljne gasilke in gasilci pa smo najmočnejši in najbolj trden del tega sistema. Če samo omenimo za naše poslušalke in poslušalce, gledalke in gledalce, ta imenitni sistem ima že skoraj 160-letno tradicijo, združuje tisoč 341 društev, ki so organizirana prek zvez, in imamo v sistemu od približno 160 tisoč do 200 tisoč članov, če vključujemo tudi naše podporne in družinske člane. Zdaj pa konkretne navedbe. Omenili ste nacionalne centre za civilno zaščito. Najbrž ni slučaj ali pa je srečno naključje, da si je center za velike požare prav danes v Sežani ogledal tudi evropski komisar gospod Serafin in bil nad tistim, kar smo tam zgradili s pridobljenimi sredstvi razpisov, preprosto navdušen in zelo zadovoljen. Ta zgodba je torej dokončana, na nekaterih drugih področjih imamo pa še kar nekaj birokratskih ovir, ki se postopoma, a vendar zanesljivo in pospešeno odpravljajo. Nacionalni center je bil najprej v nekem drugem času načrtovan v Šentvidu. Tam se je v nadaljevanju ugotovilo, da zemljišč, ki so bila načrtovana, bi rekel, dobronamerno, vendar bolj birokratsko, za ta namen ni mogoče pridobiti. Zato smo skupaj s službami ta projekt preusmerili v občino Ig, kjer imamo že enega od pomembnih izobraževalnih centrov v tej državi in tudi spremljajoče objekte. Trenutno smo v fazi načrtovanja. V letošnjem letu se bo tam začela tudi gradnja tehničnopodpornih objektov, za katere je bilo že izdano gradbeno dovoljenje, čakamo še na razpis in potem začetek gradnje. Ig ima svoje prednosti, ima pa mogoče tudi kakšno slabost, da tako kot Šentvid ali pa recimo Vrhnika, Postojna ali pa Domžale, ni tako idealno dostopen v primeru zaostrenih razmer. Da smo precej zbirokratizirana država, nam kaže tudi umeščanje protipoplavnega centra Berek pri Murski Soboti. Tam občina ureja in popravlja prostorski načrt, ukvarja pa se tudi s protipoplavno študijo. Sredstva za to so in bodo rezervirana in zagotovljena. Ko se podlage vzpostavijo, pridobi gradbeno dovoljenje, začnemo z gradnjo. Podobno je tudi s centrom za žled in podnebne nesreče v Kočevju. Gradimo ta trenutek tudi v Pekrah, kjer se velika hala na tem kompleksu, ki je pomemben za zaščito in reševanje, že gradbeno obnavlja. V neposredni okolici se zdaj, ko je bil v preteklem mesecu sprejet prostorski načrt občine Maribor, pri katerem smo uspeli tudi nekaj pomagati, že začenja projektiranje poligona. Prav tako pa je bil kakšen dober mesec in pol nazaj namenu predan tudi poligon v občini Zagorje. Je pa poleg vseh teh zadev v sistemu pomembno tudi ustrezno financiranje. Z vso odgovornostjo trdim, da sofinanciranje še ni bilo nikdar in nikoli tako obsežno, namensko in bogato kot v obdobju te vlade. Kar pomeni, da sistem raste, se krepi in se razvija. Nekaj podrobnosti pa še v drugem delu. Hvala lepa. Poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala lepa. Čeprav nič kaj konkretnega nisem dobil na začetku vašega odgovora, pa bi vendar res na vsa ta vprašanja, ki sem jih zastavil, prosil tudi konkretne pisne odgovore, lahko tudi na več Tako kot ste sami pravilno ugotovili, podcenter Sežana, tam je kljukica in je zadeva zaključena, postopoma, zanesljivo se odpravljajo težave v ostalih podcentrih in tudi v nacionalnem centru ste rekli, nekih časovnic pa vendarle nisem dobil. 40 specialnih tovornih vozil,

to je ključno, odgovornost gasilcev, in ta novi pravilnik bi bilo potrebno podpisati z vaše strani. Prav tako sofinanciranje gasilskih domov. Se bo našel kakšen evro za kakšne razpise? Kupujejo se gasilska vozila, ki so pa zdaj, bom rekel, praktično zunaj, ker jih ne dobijo v gasilske domove. domove. Ali se lahko na vašem ministrstvu najde kakšen evro za to? In še dve vprašanji od prej. Zadnje čase je veliko besed o financiranju vojske in nabavi opreme. Zanima me: Ali vaše ministrstvo razmišlja, da bi del evropskih sredstev namenilo tudi za recimo kakšna zaklonišča oziroma skladišča v sklopu gasilskih objektov? Se pravi, da bi denar namesto v orožje šel recimo

To so moja vprašanja. Kot sem rekel, verjamem, da ne morate na vsa odgovoriti, res vas prosim v pisni obliki za vse te odgovore na vsa ta moja vprašanja, ki sem jih danes zastavil. Hvala lepa.

Po kar daljšem času usklajevanj je bil pravilnik objavljen v januarju in velja velik, pomemben korak naprej. Omenili ste vozila, res je, Slovenija je na razpisu Evropske unije pridobila 40 vozil in 164 specialnih kotalnih kontejnerjev, ki so še posebej prilagojeni za reševanje ob naravnih nesrečah in poplavah. Na razpis vseh treh združenj se je prijavilo 34 občin. Že drugi teden komisija obiskuje vse te občine in pregleduje, ali imajo ustrezne prostorske, prostorske, beri garažno-skladiščne, in kadrovske, kapacitete. Če bo kaj vozil ostalo, jih bomo seveda razporedili po naših regijskih centrih in tudi po tistih občinah, ki jih še želijo in jih imajo voljo upravljati, nad njimi so pa zelo navdušene tudi poklicne gasilske enote. Omenil ste nabavo vozil. Moram pohvaliti ukrep te vlade, ki je davek na dodano vrednost z 22 % znižala na 5 %. Res je, na vozila se čaka dolgo, predolgo, na trgu ni konkurence, predvsem pa se mi zdi pomembno to, da razmislimo, kdo je dobil največ koristi od tega ukrepa. Kajti za toliko, kolikor je država znižala davek, so nekateri opremljevalci nadgradenj svojo storitev tudi povečali. Tako da opravljamo vsako leto tudi tako razpis za gasilske lestve kot tudi nekaj milijonov vreden razpis za gasilsko opremo. Vzorno sofinanciramo tudi Gasilsko zvezo Slovenije kot našo krovno organizacijo. Sredstva zanjo so se v lanskem letu povečala za več kot 10 %. Gasilski domovi so problem. Kdaj bo odločilo Ustavno sodišče na predlog svetnikov iz Državnega sveta, ne vem. Na vsak način bo potrebno počakati. Želimo si, da bi bila pa, tako kot je zakon predvideval, po nekaj letih omogočena normalna legalizacija. Kajti gasilke in gasilci te objekte potrebujemo, ne za nastanitev, ampak zato da se tam izobražujemo, da urejamo opremo in se pripravljamo za pomoč ljudem. Vsem skupaj v sistemu hvala lepa

res, spoštovani minister, to bi bilo ključno, da se ta zadeva še uredi. Če sem vas prav razumel – vem, da zdaj vi ne morete več odgovarjati, pa vendar – se lahko še določene občine prijavijo na razpis. Okej, bom prenesel tudi tistim, ki jih ta zadeva zanima. In še nekaj. Na tem mestu tudi zahvala, ker se zavedate, da je pomembno, da gredo ta vozila na teren, da ne ostajajo na Rojah, tako kot so bila zdaj več kot eno leto na Rojah. Ta vozila morajo služiti našemu narodu in prav je, da se razdelijo tam, kjer je največja poplavna ogroženost. Pozabila sva na dispečerje, kaj boste naredili za njih. Na to pa pričakujem, kot vse ostale odgovore, kot ste rekli, na več kot 10 straneh, v pisnem odgovoru, za kar se vam tudi že vnaprej najlepše zahvaljujem. Za slovenske gasilke in gasilce je potrebno ves čas delati. gasilci namenjajo ogromno časa, pa ne samo za intervencije, ampak tudi za izobraževanje, tekmovanja. Spomnimo pa se dveh velikih intervencij, ena je bila požar na Krasu, druga pa so bile recimo nenazadnje poplave. Zato je zelo pomembno, da imamo gasilci svoje prostore, da imamo prostore, kjer prostore, kjer bomo vadili, kjer bomo ves ta čas pridobivali znanje, da ga bomo, potem ko bomo dejansko rabili to znanje, znali dobro uporabiti.

gasilskih društev v Sloveniji. Tako kot smo počeli mi v času naše vlade, v PKP 7 smo slovenskim gasilskim društvom namenili 2 tisoč do 5 tisoč 500 evrov, v PKP 7. Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin smo postavili neke temelje za odpravljanje zavarovanj, področja gasilskih zavarovanj, na vrsti ste še vi s tem pravilnikom. In podpisane so bile tudi pogodbe za izgradnjo nacionalnega centra civilne zaščite in hkrati tudi treh podcentrov.

podcentri. Sem pa zelo hvaležen in zelo ponosen, da smo v času naše vlade pod ministrovanjem Mateja Tonina sprejeli takratno zakonodajo, v času prejšnje vlade. In sicer da je vsak slovenski gasilec, ki je operativni gasilec 10 ali več let, deležen dohodninske olajšave. To pomeni, da nekdo, ki ima povprečno plačo, dobi še slabega jurja na leto več, in to je edino pravilno in pohvale vredno. Spoštovani minister, še enkrat poziv, da, kolikor je le mogoče, ne pozabite na slovenske gasilce in za njih delate z dejanji. To od vas, ki ste gasilec, jaz kot gasilec tudi pričakujem. V skladu s poslovnikom želim, da se o tej temi opravi razprava na eni izmed naslednjih sej. Tudi jaz pozdravljam z gasilskim pozdravom Na pomoč. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v petek, 28. marca 2025, v okviru glasovanj. Poslanka Sandra Gazinkovski, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za obrambo mag. Borutu Sajovicu. Izvolite. Hvala, podpredsednica. Še enkrat lep pozdrav vsem skupaj! Spoštovani gospod minister, Slovenija sodi med države v Evropski uniji z najvišjo stopnjo pripravljenosti na nesreče, kar potrjujejo podatki Evrobarometra. Raziskava iz leta 2024 kaže, da se kar 65 % Slovencev počuti dobro pripravljene na izredne razmere, kar je največ med vsemi državami članicami. Ta delež občutno presega povprečje Evropske unije, ki znaša 48 %. Prepričana sem, da si laskavi naziv Republika Slovenija zagotovo zasluži in si ga je prislužila tudi zaradi učinkovitega in plodnega sodelovanja Slovenske vojske oziroma dežurnih helikopterskih enot Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja in v drugih civilnih operacijah. Glede na to, da se slovenska javnost prek medijskih objav seznani zgolj s posameznimi primeri sodelovanja dežurnih helikopterskih enot Slovenske vojske v intervencijah in tako nima celovitega vpogleda, vas prosim: Ali lahko na kratko opišete oziroma predstavite podatke o skupnem številu vseh intervencij, v katerih so sodelovale dežurne helikopterske enote Slovenske vojske, in sicer od nastopa vašega mandata pa do današnjega dne? Hvala lepa za vaš odgovor.

obrambo, ki pokriva prav to področje. Res je, da stvari v tej družbi normalno delujejo in funkcionirajo, so velikokrat izpostavljeni ljudje, ki redko pridejo na naslovnice in prve strani časopisov, delajo, rešujejo, sodelujejo pa pomagajo pa vsak dan. Taka je nenazadnje tudi helikopterska enota Slovenske vojske, ki opravi največje število reševalnih prevozov v tej državi. Kako je sistem organiziran? Imamo dve postaji, dve matični letališči za reševanje, ena baza je na Brniku, druga je v Mariboru. Tam so helikopterji, moštva in posadka stalno pripravljeni, skupaj z našimi pripadnicami in pripadniki sodeluje tudi zdravstveno osebje in po procedurah za zagon helikopterja v roku 10 minut poletijo na pomoč ponesrečenim. Kako ta odzivni čas še izboljšati, še nadgraditi zaradi zahtevnih zakonskih in proceduralnih ovir, smo se prav v prejšnjem tednu tudi usklajevali z Ministrstvom za zdravje. Moram reči, da so dobri rezultati tudi plod tega sodelovanja. Helikopterji Slovenske vojske predstavljajo tudi primer dvonamenske rabe. Še enkrat bom ponovil, pri načrtu oboroževanja in dodatnega opremljanja sil Slovenske vojske smo pri podjetju Leonardo že naročili šest večnamenskih helikopterjev, za te helikopterje je zelo pomembno, da imajo seveda tudi reševalni modul. Ta trenutek pa razmere obvladujemo z dvema helikopterjema, in sicer helikopterjem Bell 412 in helikopterjem Cougar. Oba sta nenamenska, imata modul nujne medicinske pomoči in seveda tudi inkubatorski modul, če je potrebno, oziroma prilagoditev tehnike, da omogoča tudi te prevoze. Povprečen čas letenja na intervenciji za reševanje je uro in pa 10 minut, odzivni čas, kot sva že omenila, 10 minut. Na Brniku je letalska posadka 100 metrov od helikopterja, zdravniška ekipa 200 metrov stran. stoprocentni poudarek na helikoptersko reševanje. Iz navedenih razlogov do izpadov razpoložljivosti helikopterja za HNMP praktično nikoli ne pride. Imamo dva medicinska modula za helikopterje Bell in enega dvojnega za Cougar. Prvič smo reševanje izvedli z vojaškim helikopterjem 28. decembra, inkubator je bil prvič prepeljan leta 2017, potrebe po helikopterskem reševanju pa so vsako leto večje. Imamo zadostno število izjemno požrtvovalnih in dobro usposobljenih Helikopterske posadke Slovenske vojske so v času od 7. oktobra 2024 do 19. marca 2025 za potrebe reševanj v gorah poletele 47-krat, pri tem prepeljale 56 poškodovanih oseb in naletele 56 ur in 5 minut. Pri zagotavljanju helikopterskih nujnih medicinskih prevozov so posadke skupaj poletele na pomoč 173-krat, od tega so izvedle 41 sekundarnih prevozov med zdravstvenimi ustanovami in 131 primarnih prevozov s kraja nastanka nesreče, en prevoz inkubatorja. Pri tem so prepeljali 173 poškodovanih oziroma obolelih oseb in bili v zraku več kot 177 ur. V novembru 2024 so helikopterske helikopterske posadke Slovenske vojske sodelovale tudi štiri dni pri gašenju požara na območju Završnice, kamor gasilci zaradi težke dostopnosti niso zmogli priti, in bili smo uspešni. Hvala lepa. Poslanka, želite dopolnitev? Ne želite dopolnitve. Potem pa gremo k zadnji poslanki, to je dr. Tatjana Greif. Imaš besedo, da zastaviš vprašanje ministru za naravne vire in prostor Jožetu Novaku ter ministru za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanu Kumru. Izvoli. Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča, res sem večno zadnja na vrsti. Žal je umeščanje energetskih projektov v prostor kljub izrecnemu in argumentiranemu nasprotovanju lokalne skupnosti in stroke brez ustreznih okoljevarstvenih študij in zakonskih regulativ postalo že utečena praksa. Za vetrno elektrarno Ojstrica je bil sprejet DPN, medtem ko je pritožba civilne pobude bila še odprta. Dan pred sprejetjem DPN je minister Kumer zatrdil, da bodo glede pritožbe še odločili, že naslednji dan pa se zgodi podpis DPN. DPN. Kot ste rekli, spoštovani minister Novak, ste podpisali uredbo, ker je bila zadeva v zatečenem stanju. V civilni iniciativi vas pozivajo, spoštovani minister, da to uredbo prekličete in da ne dopuščate, da prostorsko strategijo za OVE in za vetrne elektrarne kreirajo investitorji. Ljudje na Ojstrici se že od leta 2015 borijo proti vetrnicam, sprva so bili načrti za štiri vetrnice, 2017 jih je bilo osem, danes so tri. Dviguje se tudi nazivna moč, zdaj smo že pri 19,8 megavata, in to brez obveščanja javnosti. Ostro proti je Občina Dravograd, prebivalci so sprožili peticijo, nasprotuje stroka. Javno komunalno podjetje za vodo je izdelalo izvrstno študijo, ki nasprotuje, ki opozarja na nevarnosti. Občina Dravograd je šla v ustavno presojo, civilna iniciativa pa je sprožila postopek za upravni spor. Na Ministrstvu za zdravje pišejo, da vetrne elektrarne povzročajo hrup, ki ima posebne lastnosti, da veljavna zakonodaja s področja hrupa ne ureja kazalcev hrupa za vetrnice, da mejne vrednosti kazalcev hrupa niso določene, da ni določeno ocenjevanje hrupa nakar so dali zeleno luč. Ja kako?! Vse je šlo tudi mimo NIJZ. Na avstrijski strani istega hriba velja minimalni odmik tisoč 500 metrov, pri nas pa nimamo nobenih predpisov. Zdaj poteka predhodni postopek za posek. Sprašujem: Ali lahko zagotovite, da ne boste popustili očitnemu namenu investitorja, da se okoljska presoja enostavno zaobide? Zdaj umeščate v prostor. Zanima me: Ali boste prisilno izvajali projekt, proti ljudem, jim vzeli dom, jih prisilno razlastili, posekali njihov gozd in jim vzeli zemljo? Hvala. Ministra, imata časa pet minut, da skupaj odgovorita na vprašanje. Izvolita. Hvala, predsedujoča. Hvala lepa spoštovani poslanki za postavljeno poslansko vprašanje. Hkrati tudi hvala lepa za razumevanje pri predhodnem poslanskem vprašanju, da smo se lahko dogovorili zaradi višje sile, da je odgovoril na celotno vprašanje minister Novak. Mi smo se pa dogovorili, da potem pisno pošljemo svoj odziv, in to smo potem tudi v nekaj dneh storili. Kar se tiče vašega vprašanja, škoda, da niste v svojem poslanskem vprašanju natančno navedli, na kateri projekt. Tega ni v vašem poslanskem vprašanju. Mi danes umeščamo v prostor oziroma smo pobudnik vrste državnih prostorskih načrtov, v vašem poslanskem vprašanju nikjer ni omenjeno, da gre za vetrno elektrarno Ojstrica, da bi se lahko midva res natančno pripravila okrog tega projekta. Tako da žal lahko potem pisno pošljemo. Ampak na ta splošni del, ki je bil večji del vašega vprašanja, na začetku zajet, pa vendarle lahko podamo, da pravzaprav vsi energetski objekti, ki jih država umešča, seveda potekajo skladno z državnimi prostorskimi načrti in morajo vedno biti skladni s s strateškimi dokumenti države. V prvi vrsti mora biti vsak takšen projekt najprej skladen z nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, in ta projekt je bil skladen z nacionalnim energetskim podnebnim načrtom. Mora biti skladen z dolgoročno podnebno strategijo in ta projekt je skladen z dolgoročno podnebno strategijo. Mora biti skladen s strategijo razvoja Slovenije, mora biti skladen s prostorsko strategijo in z vsemi sprejetimi nacionalnimi akcijskimi načrti. Se pravi, najprej se pogleda, ali so pobude investitorja, v tem primeru gre za državno podjetje Dravske elektrarne Maribor, če so sploh skladne, pa vemo, da imamo na nacionalnem nivoju, in tudi na regionalnem, množico strateških dokumentov, ki jih mora ta dokument najprej uspešno prestati. Potem seveda naše ministrstvo, ki je v večini primerov pobudnik državnih prostorskih načrtov, bom rekel, ne podpira energetskih projektov, če ti projekti ne prispevajo, prvič, k večanju deleža obnovljivih virov energije, ker je to nacionalni cilj, za katerega se je država Slovenija zavezala tako kot vse druge države članice znotraj EU, drugič, ne prispevajo k večji energetski varnosti. Mi vsi želimo povečati energetsko varnost in tudi to mora projekt nekako odkljukati. Mora se zmanjšati odvisnost od fosilnih virov, mora se zmanjšati odvisnost od tujine, od uvoza, projekt mora doprinesti koristi k izboljšanju sigurnosti oziroma zanesljivosti delovanja energetskega sistema na najširšem nacionalnem, regijskem in lokalnem Skratka, veliko je teh kriterijev, ki jih mora projekt prestati, da pobuda sploh prestane osnovno načelo oziroma osnovno presojo. Šele potem se gre v realizacijo okoljskega poročila, okoljsko poročilo pa vemo, da je v naši državi zelo zelo zahteven postopek, kjer se presoja, ali je ta projekt skladen z našimi okoljskimi predpisi, ali je skladen ta projekt s prostorskimi predpisi, ali so vplivi na okolje sprejemljivi, in če niso sprejemljivi, se morajo zagotovo izvesti določeni kompenzacijski ukrepi. Kolikor sem jaz seznanjen za ta projekt, je vse to bilo narejeno, vse to je bilo v preteklosti presojano, zagotovljeno, vsi ti postopki so so potekali skladno z zakonodajo in jaz nisem obveščen, da bi bil kakršenkoli zakon kršen oziroma podzakonski predpis. Mi seveda vedno spodbujamo, tako kot na ministrstvu, pristojnem za prostor, da se investitorji v čim večji možni meri posvetujejo predvsem z lokalnimi skupnostmi, da gredo v neke vrste samooskrbne skupnostne projekte od spodaj navzgor, da se vključi v komunikacijo, ker največji relevantni deležniki je ravno lokalna skupnost. In v vseh teh postopkih seveda moramo predvsem skrbeti, da je javnost primerno vključena, da se spodbuja investitorje k rešitvam, zato da bodo vsi vsi morebitni negativni vplivi, na primer prilagoditev trase daljnovoda, dodatni omilitveni ukrepi za naravo, za lokalno skupnost, vrsta teh ukrepov se mora izvesti, seveda vse na račun tega investitorja. Cilj je, da se

Hvala. To nekako ni bil odgovor na moje vprašanje, zato nadaljujem. Podobna slika kot na Ojstrici je tudi v Rogatcu in Žetalah, kjer se predvideva pet 220-metrskih vetrnic na Maclju, in domačini so ogorčeni. Pobuda Loga ne damo je zbrala več kot 500 podpisov peticije. Devet družin bo izgubilo svoja dvorišča in kmetijska zemljišča, kjer bo štirimetrski protihrupni zid, cesta se širi za 6 metrov za težko mehanizacijo. Štiri vetrne elektrarne, ki se jih lepo imenuje vetrni park na Paškem Kozjaku, v občini Vitanje se načrtujejo, tudi tu je upor domačinov. Za ČHE Kozjak Občina Maribor in Državni svet Republike Slovenije od DEM in Elesa zahtevata, da se ta projekt obravnava javno, Upor je tudi glede PSE Šoštanj, jezero Družmirje. Lokalna skupnost je proti, Šaleško ekološko gibanje je zbralo peticijo, okrog tisoč 700 podpisov, in ta peticija se je izgubila. Investitor HSE, tako imenovani nosilec zelenega prehoda, je izgubil podpise in zato so jih zdaj ponovno zbrali. Policija zaslišuje organizatorje protestov, ki so napovedali shod občanov. Ponavlja se praksa iz Anhovega. država kar dalje umešča objekte v prostor, sprejema DPN-je in ima ljudi za norce. Pehate prebivalstvo v agonijo. Zakaj gojimo tradicijo zavajanja prebivalcev in dajemo prednost koristim investitorja? Netransparentno vodenje brez vključevanja javnosti je rak rana. Zakaj se izključuje javnost? Bivalno okolje ljudi je njihov dom, in njihove domačije, in njihova zemlja. To ni dobra energetska lokacija, kot se piše v raznih dokumentih. PODPREDSEDNICA NATAŠA Hvala lepa. Menim, pa tudi tuje organizacije, neodvisne presoje, pravijo, da imamo v Sloveniji enega najbolj vključujočih postopkov presoje vplivov na okolje oziroma umeščanja v prostor. Kar nekaj dokazov govori v tem primeru. Mi smo uspeli v 35-letni zgodovini Slovenije umestiti tri vetrnice. Tri. Če bi bilo vse to, kar vi pravite, res, bi jih vedno bilo sto. Ker vse ostale države okrog nas – pa ne bom rekel, da pri nas veter piha bolj ali manj, ker je to zelo subjektivno, ampak vseeno želim povedati, da je okoljska zakonodaja prenesla iz evropskih direktiv in uredb tisto najbolj strogo previdnostno načelo pri umeščanju v prostor, tudi pri izdelavi okoljskega poročila. Zato se recimo v vsakem postopku priprave državnega prostorskega načrta izvede okoljsko poročilo in na podlagi tega se izvaja natančna presoja vplivov na okolje, od sprejemljivosti potencialnega plana v času gradnje, obratovanja, monitoringa, potencialne koristi, recimo v tem primeru negativnih vplivov, in tako dalje in tako dalje. Veste, okoljsko poročilo lahko gre od 500 strani navzgor, za en projekt, za en steber. Marsikdaj se očita ali tistim, ki se ukvarjajo s tem, da smo postali prebirokratizirana država, da imamo preregulirano dejavnost, ampak jaz tega ne menim na tem področju, ampak samo želim, da imamo različna mnenja o različnih stvareh. In jaz menim, da ne drži trditev, da država umešča energetske projekte brez vključevanja javnosti. Se pa strinjam z ugotovitvijo, da bi lahko bila boljša komunikacija investitorja v lokalnem okolju. Ampak ne verjamem, da je zdaj Vlada tista, ki je kriva, če je svobodna pobuda podjetnika, ki velja v celotnem evropskem prostoru enako, tista, ko podjetnik napačno ali neustrezno komunicira. Zato pa tudi verjetno v preteklosti vsi tisti investitorji, ki so tako komunicirali, niso uspeli projekta umestiti v prostor. Verjetno bo temu primerno tudi trenutno oziroma za naprej. Tisti, ki ustrezno komunicirajo, ki se vključujejo, ki razlagajo, ki želijo čim bolj vključiti najširše deležnike, se mi zdi, da pa imajo vsaj malo upanje, da ne rečem, da bi mogoče bila potencialna verjetnost večja. Žal sem pokuril ves čas ministru, ampak je bilo pa nazadnje tako narejeno, da je pa kolega minister porabil ves čas. Tako da ste skozi dve poslanski vprašanji dobili po mojem najbolj celovite odgovore.

Tatjana. Ministricam in ministrom se zahvaljujem za podane odgovore. S tem prekinjam to točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v petek, 28. marca 2025, ob 10. uri s poslanskimi vprašanji predsedniku Vlade ter v okviru glasovanj z odločanjem o predlaganih sklepih. Prekinjam tudi 29. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Vsem želim lep preostanek dneva. Nasvidenje! Hvala.